Zaključujem raspravu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Predlagatelj Zakona je zastupnik Zdravko Sočković. Za donošenja Zakona potrebna Predstavnik predlagatelja, zastupnik Zdravko Sočković. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Kako dolazim sa područja Brodsko-posavske županije pokušat ću vam prezentirati zašto su građani, mještani Mjesnog odbora Slavonski Kobaš zašto traže da budu zasebna općina u odnosu na Općinu Orijovac. Naime, Mjesni odbor Slavonski Kobaš i mjesto Slavonski Kobaš po veličini je drugo mjesto u Općini Orijovac, a obuhvaća katastarsku općinu i naselje Slavonski Kobaš. Samo selo je smješteno na samoj lijevoj obali rijeke Save upravo kod ušća rijeke Orljave u Savu. Sa 500 domaćinstava raspoređenih u 10 ulica, 2 trga u birački spisak u posljednjim izborima upisano je tisuću 80 birača, a ima ih oko tisuću 400 stanovnika koji su prijavljeni sa prebivalištem u naselju Slavonski Kobaš. Pogranično je mjesto i budući da rijeka Sava predstavlja i državnu granicu prema Bosni i Hercegovini nasuprot, na desnoj obali Save, nalazi se Bosanski Kobaš, a na istoku graniči sa Općinom Debrina. Položaj koji upravo da je sa tri strane okružen rijekama i vodom te da je dosta slabo povezan sa središtem svoje općine, znači sa samim naseljem Orijovac upravo je jedan od razloga zbog čega su mještani naselja Kobaš i išli u referendum. Kobaš ima jednu dugu tradiciju i bilo je značajna, značajno naselje u dugom nizu godina u Slavoniji. Preustrojem '63. godine Kobaš kada je osnovana Općina Slavonski Brod Kobaš je bio mjesna zajednica, a novim preustrojem '93. godine postaje sastavni dio Općine Orijovac. Iz povijesnog prikaza činjenica nedvojbeno valja zaključiti da je Kobaš kroz svoje statuse uz geostrateške stekao i brojne osebujnosti koji uvjetuju način života, oblike gospodarenja i privređivanja za život i općenito životne navike stanovništva, odnosno stečene osobitosti bitno su različite od osobitosti drugih dijelova Općine Orijovac. Sve u tolikoj mjeri da nakon 13 godina provedenih u Općini Orijovac isti Kobaš ne bilježi bilo kakva pomaka u gospodarskoj, socijalnoj i drugoj razvojnoj strategiji. Potaknut sve većim nezadovoljstvom građana Mjesni odbor i Zbor građana iscrpno su analizirali postojeće stanje te konstatirali da je selo zapušteno i vez naznaka vitalnog oporavka u bližoj i daljnjoj budućnosti pa je stoga i zadnji čas da se prijeko, prijeka nužda da takvo stanje iz korijena se izmijeni. Niti uz najdobrohotniji pristup pri analizi ocjene trinaestogodišnjeg života u Općini Orijovac nije se mogao izbjeći zaključak da su suštinski razlozi opisanog stanja i nemogućnosti privređivanja na način ostalih mjesnih odbora Općine Orijovac kao i nemogućnost samostalnog upravljanja životnim tijekovima u naselju, nemogućnost raspolaganja vlastitim prihodima, budući da mjesni odbor nema svojeg žiro računa. Ukratko, interesi Općine Orijovac i vitalni interesi naselja Kobaš ne podudaraju se u razvojnom smislu, teško ih je i nemoguće uskladiti. Naime, naselja Općine Orijovac uglavnom su grupirana uz željezničku prugu i cestovne prometnice teže industrijskom i umjetničkom razvitku dok je dok je Slavonski Kobaš zbog svojeg izdvojenoga položaja nužno orijentiran na poljoprivredne resurse koji priliježu uz rijeku Savu i status pograničnog mjesta. Upravo je i zaključak Zbora građana i mišljenje građana potpisanih na skupnoj listi da orijentacija na poljoprivrednu proizvodnju ima smisla ako je ona organizirana na u vidu dobroga zadrugarstva, u vidu boljega iskorištavanja njihovoga zemljišta u samome katastarskoj općini Slavonski Kobaš. Na Zboru građana to je izravno i svojim potpisima potvrđeno jer je peticiju za izdvajanje potpisalo više od 50% stanovnika Slavonskog Kobaša. Samo mjesto Slavonski Kobaš ima i infrastrukturu koja je zapuštena ali postoji, od električnih vodova, … /Govornik se ne razumije./ … Pošte, Telekoma. A ima i dosta društveno neiskorištenog prostora u okviru društvenoga doma u centru sela. Ima školu sa 153 učenika i Športski nogometni klub i ostala vatrogasna društva i neka druga društva. Na području Mjesnog odbora ima nekoliko registriranih obrtnika, a možda je najznačajniji proizvodni kapacitet je jedna farma za uzgoj purana, kapaciteta 56 tisuća komada u turnusu, što predstavlja i u okviru Slavonije jedan dobar proizvodni kapacitet. Uz to imamo još nekoliko obrtnika koji se bave obrtom. Na kraju mogao bih reći samo da je volja mještana naselja Slavonski Kobaš podržana i na Skupštini Županije brodsko-posavske i da je evo preko mene kao saborskog zastupnika se zatražilo da se dobije znači jedna općina nova, Općina Slavonski Kobaš koja bi na ovaj način bolje skrbila o svome napretku i razvitku. Hvala. Ispravak navoda, poštovani zastupnik Mato Gavran. kako sam i ja vijećnik u županijskoj skupštini ne znam za takav zaključak da ga je skupština ovlastila za predlagatelja pa držim da to naprosto nije točno, a u raspravi koja slijedi osvrnut ću se i na ostale netočnosti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir Poštovani zastupnik Mato Gavran. Izvolite. naselja Slavonski Kobaš, a i Općine Orjevac ostala nezapažena ili neupisana ja ću izreći nekoliko svojih svojih dojmova bolje rečeno o ovom Prijedlogu za koji inače držim da je legalan i legitiman, ali moram reći da po mom sudu, naročito obrazloženje koje smo dobili u Prijedlogu zakona da je Prijedlog više nego neozbiljan. Reći ću i zašto. U ovom Prijedlogu stoji da za provođenje zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu, a izdvaja se jedna, jedno naselje, jedno od deset naselja iz Općine Orjevac, naselje koje ima istina bogatu prošlost, bogatu prošlost, ali i vrlo upitnu budućnost. Općina Orjevac je jedna od najbogatijih općina na području Brodsko-posavske županije, jedna od 26 općina sa proračunom koji je ove godine nešto ispod 20 milijuna kuna sa svim dotacijama koje iz državnog proračuna se slilo u tu općinu. Kolega Sočković je istaknuo i nešto od potencijala ove općine. Ja ću samo u obrazloženju ovoga Prijedloga iznijeti sljedeće. Na području općine je 388 domaćinstava. Ima po zadnjem popisu tisuću 303 stanovnika. Od toga 80 birača, što dostatno govori o starosnoj strukturi samog stanovništva. U samoj općini, odnosno na području buduće općine ako prođe, a na području postojećeg naselja Slavonski Kobaš registrirana su tri obrtnika, nekoliko uslužnih djelatnosti, istina jedna velika farma za uzgoj purana kapaciteta 56 tisuća komada u turnusu, jedna velika farma za tov pilića kapaciteta 46 tisuća komada, ima nekoliko manjih farmi za tov pilića kapaciteta oko 10 tisuća komada u turnusu, ima farma za držanje stoke, malu mini klaonicu, ima 800 svinja, 52 bika i 2 sakupljača mlijeka. U privatnom vlasništvu ima još i 577 krava. Tako stoji u obrazloženju

800 komada domaće peradi, 350 ovaca i koza, a od poljoprivrednog zemljišta ima negdje 3 tisuće od čega je polovica otprilike u privatnom vlasništvu. I ono što je najbitnije, od ukupno tisuću 303 stanovnika njih svega 2 stotine 50 je stalno zaposlenih, dok se svi ostali bave ratarstvom, odnosno poljoprivredom, stočarstvom sa ovo nešto malo krava i bikova i mljekarstvom. I kaže se da je blizina rijeke mogućnost međudržavnog tranzita, elementarna pretpostavka za razvoj turizma. E sad vidite poštovane kolegice i kolege, predlagatelj ovoga Zakona uz svesrdnu potporu hrvatske Vlade kaže da za ovo naselje ima, postoji svijetla budućnost i da za ovaj Zakon nisu potrebna nikakva dodatna sredstva. Ja mogu shvatiti bijes žitelja općine, odnosno naselja Slavonski Kobaš za koji držim da možda ima i utemeljenje. Odraz je to iznimno loše gospodarske situacije koja je u cijeloj Hrvatskoj, u cijeloj Slavoniji posebno, a na području Brodsko-posavske županije koja je teško stradala ratom i pogotovo. 2003. godine proračun ove najjače jedinice lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije je bio 3 i pol milijuna, 2004. 4 milijuna 200, 2005. 9 milijuna, 2006. nešto ispod 11 i plan za ovu godinu nešto ispod 20 milijuna kuna. Ukupni potencijal svih 26 općina, oba grada, od kojih je jedan Slavonski Brod koji je šesti grad po veličini i Brodsko-posavske županije u prošloj godini je bio ispod 500 milijuna kuna. To je manje nego što grad Zagreb dotira ZET-u za subvenciju gradskog prijevoza. Ja sam ponosan što grad Zagreb daje tako puno novaca, gledajući iz naše prizme vjerojatno bi trebao dati i više, ali sam nesretan kad hrvatska Vlada i ovo malo sirotinje što imamo želi još više podijeliti.

koja podupire donošenje ovoga Zakona osigurati trajno bar pet milijuna ovoj ali i svakoj budućoj općini i postojećoj općini, ja bih podržao ovaj zakon, a vjerojatno i sve moje kolegice i kolege u klubu SDP-a. A nisam siguran za takav ishod i nisam siguran da će ovih 2 stotine mahom u privatnoj tvrtci moći uredno servisirati sve ono što zakonom se nalaže jedinici lokalne samouprave, budućoj naravno. Većina od ovih 2 stotine 50 zaposlenih ima minimalne plaće, pa i ne plaća gotovo poreze, a ne znam iz čega će se onda puniti ovaj ovaj proračun i omogućiti općini koja ima potencijale. Resurse ima. I Brodsko-posavska županija iz to malo svojih sredstava izdvojila je poprilično novca da podigne novo standarda i zbog dugogodišnje bolesti nefritisa, pa je to jedno naselje koje je među prvima imalo gradski vodovod. Ali očito da perspektiva ovom naselju ili ovoj budućoj općini nije svjetla. Iz tog razloga reći ću još samo jedan podatak, da je evo, u ovoj godini oko milijun kuna ili 10% ukupnog proračuna općine izdvojeno za potrebe samo naselja Slavonski Kobaš koji je jedno od deset naselja rekoh u općini. A u ovoj godini plan je znatno veći. To je znatno više nego što bi općina sama mogla osigurati sredstava iz ovih ja ne znam, ovako veselih primjera, ne znam iz kojih sredstava i na koji način. I da zaključim. Na području Brodsko-posavske županije imamo 185 naselja, rekoh organiziranih u 26 općina. Simptomatično je da HDZ, ali nikako drugačije ne mogu shvatiti nego predizborni trik i manipulaciju, simptomatično je da samo tamo gdje HDZ nije na vlasti, da se mijenjaju granice, da se žestoko napada aktualna vlast, pa je primjer općine Staro Petrovo selo i Stožera za obranu Djedovina na kojem čelu je HDZ, a evo, sada i Slavonski Kobaš, koji je jedno malo, mirno, pitomo, prisavsko mjesto koje je u istoj poziciji samo iz razloga što je u općini Orijovac na vlasti HSS. Vjerojatno da je HSS u općini Vrpolje, pa bi i Perkovci iz koje dolazi i kolega Sočković možda bili u poziciji da budu i oni općina. Ali dok je HDZ-a, tamo nema potrebe, sve je isto. Ovako kad je netko drugi, to ne prolazi. ili kad dobijemo garanciju da će biti 5 ili više milijuna kuna u narednom vremenskom periodu dodaci ovoj općini podržat ću ovaj prijedlog. Hvala vam Uvjetna potpora za bankovnu garanciju ili neku drugu financijalnu garanciju. Hipotekarne banke… Nema ništa. Ja sa ovima nemam ništa. Replika poštovani zastupnik Antun Kapraljević. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Pa evo, da ne odem iz Sabora a da po ne znam koji put ne spomenem i općinu Donja Motičina koja je u istoj situaciji u kojoj bi se vjerojatno našla i ova novoosnovana općina kad bi ju osnovali. Općina Donja Motičina ima tisuću i 300 stanovnika, slično ovom kao što je ovo, i znate koliki proračun imaju? 700 tisuća kuna. Kad plate struju, vodu, plin, plaće i sve ostalo što moraju i ono malo fikusa što su nabavili, znate koliko im ostane za kapitalne investicije? 50 tisuća kuna. Želimo od jedne općine koja koliko toliko može funkcionirat napravit dva siromaha. Nemam ništa protiv od toga da se ljudima i lokalnoj samoupravi, da se svima njima dozvoli da se izdvoje i da osnuju jedinice lokalne samouprave. Ali ima jedna stvar koju trebamo riješiti prije. Kako da oni prežive? A moje viđenje zašto se ovo radi u predizborno vrijeme i zašto se dešavalo čitavo vrijeme, znam kako je bilo u Motični, Gunji, ne znam Gorjanima gdje se sa 500 tisuća kuna kupovalo načelnike da preveslaju od Glavaša natrag u HDZ. Znači stvaramo bijednike koji ne mogu funkcionirat da bi ih se moglo kupovat. Stvaramo mjesto korupciji. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Mato Gavran. **Gavran, Mato (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega! Suglasan sam sa vama i osobno nemam također ništa protiv da građani mogu ostvariti lokalnu samoupravu u naseljima u kojima žive, ali za to su potrebne druge pretpostavke i u Motičini Donjoj, i u Perkovcima i u Brodskom Stupniku, pa tako i u općini Orijovac odnosno u Kobašu. No, dok Vlada ovako čvrsto drži financije i dok se rješava po podobnosti, nisam siguran da ovaj budući siromah ili je izvjesno da će voljom većine u ovo predizborno vrijeme i Kobaš postati općina, nisam siguran da će dugo moći egzistirati ovo naselje i da će živjeti puninom života, a naročito ne bolje no što živi sad. Nažalost, i Brodsko-posavska županija kao i susjedna nije u mogućnosti iz svojih sredstava izdašnije poduprijeti sve one potrebe stanovnika i ovog naselja. Mi smo očekivali da ćemo na ovoj zadnjoj sjednici dobiti rebalans proračuna. Optuženi smo, bar mi saborski zastupnici iz Slavonije, da nismo sudjelovali u raspravi vezano za izvršenje proračuna u prvih 6 mjeseci. Ali evo, iz toga je, iz izostanka te rasprave vidljiva je ova. Vjerojatno će Vlada do konca godine zatvoriti sve ono što treba zatvoriti na svom području kad je HDZ u pitanju, osigurati glasove, a ovo ništa drugo nije doli osiguravanje glasova HDZ-u koji je u većini u ovom naselju. Završni osvrt poštovani zastupnik, predlagatelj zakona Zdravko Sočković. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pa evo, bit ću vrlo kratak. Prihodi koji su potvrđeni u Ministarstvu financija su između milijun 400 i milijun 700 tisuća kuna, znači, za tu buduću općinu što nije nikakva Motičina i neće biti. Sa druge strane kad pogledamo da ako netko odlazi iz najbogatije općine po proračunu u Brodsko-posavskoj županiji iz općine Orijovac, onda je očito da je voda došla do grla, jer ovo što govori gospodin Kapraljević o kapitalnim investicijama, nema kapitalnih investicija koje vodi općina Oriovac u Kobašu kapitalne investicije dolaze sa razine države a sredstva proračunska iz općine Oriovac mještani njihovi nisu zadovoljni sa tom preraspodjelom sredstava. Ja ovdje ne govorim o nikakvim predizbornim trikovima nego govorim samo o tome da je većinska volja građana znači Kobaša bila da se izdvoje u posebnu općinu, da je mjesni odbor u Kobašu napravio sve potrebne zakonske radnje ali isto tako i sve proračune na koji način i kako će dalje. nisam ni rekao da me Skupština Brodsko-posavske županije zadužila da iznesem nego sam rekao da je tad bio prijedlog na skupštini da skupština uvijek korektno dadne ako netko ima uredno provedeno referendum da se može ići dalje u proceduru. zastupam samo znači interese onih ljudi koji su proveli odnosno taj referendum, odnosno mjesnoga odbora Kobaš. Pa evo, i na kraju bih pozvao kolegice i kolege zastupnike da podrže ovaj prijedlog jer je ovo volja građana koja je izražena sa više od 60%. Hvala. Zaključujem raspravu.